Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Želimir Janjić, državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja, znanosti i športa. Izvolite. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Dopustite da kratko uvodno kažem o Konačnom prijedlogu Zakona o umjetničkom obrazovanju i ja ću se koncentrirati samo na razlike između prvoga i drugoga čitanja uvjeren da vam je svima poznato što smo imali u prvom čitanju, a što se predlaže u drugom čitanju, ali jednako tako i uvjeren da sva naša stručna javnost, sve naše škole koje su pozorno pratile ovu raspravu isto tako dobro znaju što je bilo u prvome čitanju pa će onda biti dovoljno respektirajući vrijeme koje vam je potrebno za druge točke iznijeti, zapravo samo ove potrebne razlike koje ću obrazložiti. Dakle, govorimo o jednom dijelu jednom segmentu osnovnoškolskoga i srednjoškolskog obrazovanja koje do sada nije bilo zakonski normirano onako kako su ostali dijelovi normirani nego tek pravilnikom o umjetničkom obrazovanju u osnovnim školama čak ne niti u srednjim, što je naravno stvaralo poteškoće u funkcioniranju ovih vrsta naših osnovnih i srednjih škola. Prvo ću reći da smo prihvatili jedan veliki dio vaših sugestija koje ste izrekli u raspravama i ja koristim ovu priliku da svima vama poštovane zastupnice i zastupnici zahvalim na tomu što ste nam pomogli u iznalaženju boljih rješenja u odnosu na prvo čitanje. Pa tako kada se govori o upisu učenika odnosno o onoj dobnoj granici u članku 4. bilo je prijepora oko točke 9. u kojoj se kaže da se osim svih onih 8 kategorija o kojima govorimo, o potrebnom broju godina u pravilu za upis učenika u pojedini program, da odluku o tomu da posebno daroviti mogu biti iznimno i drugačije upisani, da donosi školski odbor. Vaš je prijedlog bio da to ne bude tijelo koje upravlja školom jer ono možda u tom stručnom dijelu nije baš tako tako kompetentno kao što je to nastavničko vijeće i vaš je prijedlog bio da to bude nastavničko ili učiteljsko vijeće i mi smo taj prijedlog prihvatili pa sada u ovom rješenju imamo da će to učiniti učiteljsko odnosno nastavničko vijeće. Nadalje, u članku 13. stavku 2. radi se o nastavku školovanja nakon prekida. Također je bilo predviđeno rješenje da će o tomu odluku donijeti školski odbor, vaš je prijedlog bio da to bude učiteljsko ili nastavničko vijeće i mi smo taj prijedlog također prihvatili. Sljedeće što smo prihvatili to se odnosi na umjetnički kurikulum. Naime mi smo, obzirom da umjetničkog kurikuluma kao gotovoga dokumenta još uvijek nema izrađenog i takvu ambiciju zapravo nismo niti imali dok se ne donese zakon. Mi smo operirali pojmovima umjetnički kurikulum, odnosno nastavni plan i program. Međutim, kako su vaše sugestije bile da ujednačimo taj izričaj mi smo ovdje upotrebljavali samo izričaj umjetnički kurikulum, ali smo onda u prijelaznim odredbama u članku 26. stavku 2. rekli da će se do donošenja umjetničkih kurikuluma primjenjivati postojeći nastavni planovi i programi. Izmijenili smo također na vašu sugestiju i rokove za donošenje određenih pravilnika, odnosno rokove školama za usklađivanje s odredbama zakona. Pa smo tako skratili rok za donošenje pravilnika našem ministru na 4 mjeseca što smatramo da je dovoljno, a onda smo ostavili školama rok za usklađivanje 6 mjeseci. jedno i drugo je zapravo planirano da bi sav taj potreban posao oko usklađivanja i donošenja ovih pravilnika bio gotov do ljeta, odnosno do početka iduće školske godine. Da je možda ostao rok od godinu dana kako je stajalo onda bismo to imali tek negdje u sredini prvoga polugodišta što je poprilično nespretno i onda je zapravo malo teže i primijeniti. Ovako je to potpuno čisto, do ljeta će svi ovi potrebni poslovi biti obavljeni i u novu školsku godinu 2012./2013. moći će se ući primjenjujući odredbe ovoga zakona. Iznimka u ovim rokovima je jedino ona odredba koja govori o našim glazbenim školama koje se nalaze u sastavu pučkih otvorenih učilišta. Tu smo utvrdili konačni rok do kada to treba učiniti i to je do 31. kolovoza 2014. godine. Dakle, svuda gdje imamo glazbene škole u pučkim otvorenim učilištima, njih je ukupno 14 u Republici Hrvatskoj kojima su naravno osnivači gradovi, a i predvidjeli smo da osnivači osim jedinica područne odnosno regionalne samouprave mogu biti i jedinice lokalne samouprave, dakle i gradovi. Utvrdili smo da taj rok bude konac kolovoza 2014. godine, dakle imamo puno vremena, više od 2 i pol godine da se ovaj posao privede kraju. Kada smo o tomu govorili u prvom čitanju možda je malo bilo nerazumijevanja u stručnoj javnosti da se izdvajaju glazbene škole iz pučkih otvorenih učilišta radi toga što one tamo dobro ne funkcioniraju. To nije točno. te škole dobro funkcioniraju, imamo puno svijetlih primjera. Ja bih mogao spomenuti jedan kao zajednički nazivnik za sve te dobre primjere, recimo Mali Lošinj u kojemu u kojemu glazbena škola sa 60 i nešto učenika izuzetno dobro funkcionira i nama u ministarstvu je dobro poznato da oni imaju adventske koncerte, da obilježavaju dane kruha sa svojim koncertima, dane glazbe grada, da organiziraju zajedničke koncerte na Cresu i Malom Lošinju itd. Dakle, sve čestitke zapravo za takvo funkcioniranje, ali kada govorimo o ovome mi govorimo o jednom sustavnom rješenju koje je zapravo za čitav sustav obrazovanja zapravo puno bolji i koji će ove škole staviti na ono mjesto koje imamo i u ostalim slučajevima. Da li će to biti samostalne škole u pojedinim sredinama ili će to biti sastavni dio drugih glazbenih škola ili možda osnovnih škola, to zavisi od sredine do sredine. Matični odbor, odnosno Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu predložio je jedan amandman u kojemu predlažu da nakon članka 4. da imamo i članak 4.a gdje se govori o osnivanju sektorskog vijeća za umjetničko obrazovanje koje se može sastojati od podsektorskih vijeća, pravilu do 20 članova, a ministar znanosti nadležan za obrazovanje imenuje to sektorsko vijeće na način da iz Agencije za odgoj i obrazovanje imenuje izravno člana i odgovarajućih ustanova za umjetničko obrazovanje, a za ostale članove prijedloge daje ministarstva nadležna za kulturu, poslodavci, komore, sindikati, strukovne udruge, Nacionalni savez osoba s invaliditetom, visoka učilišta, ustanove za umjetničko obrazovanje i drugi dionici. Ovo sektorsko vijeće je u prijedlogu partnerski sastavljeno savjetodavno i stručno tijelo koje iskazuje potrebe tržišta rada, visokog obrazovanja i svih drugih sastavnica hrvatskoga društva kroz definiranje potrebnih umjetničkih kvalifikacija, analiziranje postojećih i potrebnih kompetencija unutar sektora te u podsektorima davanje prijedloga za izradu standarda zanimanja, davanje mišljenja agencije o potrebnom sadržaju umjetničkih kvalifikacija, promicanje sektora te mogućnosti zapošljavanja unutar sektora, davanje prijedloga mreže umjetničkih kurikuluma i ustanova za umjetničko obrazovanje i utvrđivanje profila unutar obrazovnoga sektora. Predviđeno je da Agencija za odgoj i obrazovanje osigurava u svom razdjelu sredstva za rad ovoga sektorskoga vijeća. To je napravljeno po uzoru na dosadašnjih 13 sektorskih vijeća u sustavu strukovnoga obrazovanja. I iz tih razloga mi ovaj amandman u ime predlagatelja prihvaćamo i smatramo da je da je ovo dobro rješenje i da ćemo to rješenje imati kao što imamo i u sustavu strukovnog obrazovanja i možda bi bilo šteta da ovako nije napravljeno. Stoga predlagatelj ovaj amandman odbora prihvaća. I zaključno, dopustite poštovane zastupnice i zastupnici da kažem da će se donošenjem ovoga zakona zaokružiti taj taj zakonodavni okvir, taj normativni okvir u osnovnom i srednjem obrazovanju i nećemo imati više niti jedan segment koji nije propisima pokriven. Naravno da će to pomoći prije svega svim našim školskim ustanovama, svim našim glazbenim, glazbenim, plesnim školama, svim našim umjetničkim školama da u jednome zakonu zapravo imaju propisano sve ono što je a da nije razbacano po nekim drugim zakonima na koje će se morati pozivati u svojoj redovitoj djelatnosti, a jednako tako to će olakšati i posao svim onim koji imaju obveze prema ovim školama bilo da se radi o agencijama koje vrše stručni nadzor, bilo da se radi o inspekciji koje također imaju svoje ovlasti u ovome sustavu obrazovanja. Stoga smatramo da ćemo donošenjem ovoga zakona zaokružiti ovaj normativni okvir koji se odnosi na osnovno i srednje obrazovanje, i vjerujte da će sve naše umjetničke škole donošenjem ovoga zakona biti izuzetno zadovoljne i reći da je konačno posvećeno pozornosti i njima i mi ćemo zapravo u ovih 8 godina dovršiti taj dosta zahtjevni posao, a to se naravno od nas i očekivalo. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo je na redu su klubovi, u ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici Hrvatske demokratske zajednice i koalicijskih partnera, jer jedino smo očito mi danas ovdje zainteresirani ne samo za konačni prijedlog Zakona o umjetničkom obrazovanju, nego i za sve točke dnevnoga reda koje su od značaja za budućnost naše domovine, ali očito izostanak interesa za rad i za budućnost naše domovine danas izostaje, pa nas je samo u ovome broju. Da se vratim na prijedlog, Konačni prijedlog Zakona o umjetničkom obrazovanju, klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice razmotrio je i proučio dostavljeni konačni prijedlog zakona i podržat će njegovo donošenje. Kao što je rekao državni tajnik radi se o zakonu kojim se prvi put u Hrvatskoj uređuje jedno područje dakle područje umjetničkoga obrazovanja koje do sada nije bilo riješeno niti uređeno na adekvatan način, dakle posebnim zakonom. Ujedno ovo označava i završetak posla koje je Vlada i resorno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa napravilo normirajući cijeli sustav obrazovanja na jednoj razini, dakle od predškolskog do srednjoškolskog. Pa samo da podsjetim da smo donijeli Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o strukovnom obrazovanju, Zakon o obrazovanju odraslih, kao i sve potrebno za osnivanje svih agencija. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice podržavamo i pozdravljamo što je prijedlog zakona rađen sa strukom, jer to je jamstvo kvalitete prijedloga zakona, a onda i njegove kvalitetne primjene i provedbe, kao što cijenimo što je ovaj zakon bio u redovnoj proceduri ovdje u Hrvatskome saboru te su radna tijela i zastupnici u raspravama na plenarnoj sjednici u prvom čitanju imali prigodu poboljšati prijedlog zakona, a čuli smo od državnoga tajnika i kako vidimo u ovome dostavljenome prijedlogu, konačnome prijedlogu predlagatelj je uvažio i cijenio dio iznijetih prijedloga i ugradio ga u končani prijedlog zakona. Zakon o umjetničkom obrazovanju uređuje djelatnost osnovnog i srednjeg umjetničkog obrazovanja kroz sustav povezanih stupnjeva obrazovanja, od osnovnoškolske pripremne razine za srednju školu, i srednjoškolske razine umjetničkog obrazovanja. Zakon definira umjetničke programe kao glazbene, plesne, likovne, dramske i druge, što se određuje prema vrsti kurikuluma. Osnovno plesno obrazovanje izvodi se u četverogodišnjem trajanju, osnovno glazbeno obrazovanje u šestogodišnjem, a srednje umjetničko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, s tim da pripremno plesno obrazovanje za srednju školu izvodi se prema kurikulumu u jednogodišnjem trajanju, a pripremno glazbeno obrazovanje za srednju školu u trajanju od dvije godine. Pripremnim glazbenim, odnosno plesnim obrazovanjem učenik stječe znanje i sposobnosti za nastavak glazbenog, odnosno plesnog obrazovanja bez prethodno završenog osnovnog glazbenog, odnosno osnovnog plesnog obrazovanja. Na taj način učenici koji su bili privatno podučavani ili su bili članovi folklorne skupine imaju pristup srednjoškolskom glazbenom ili plesnom obrazovanju i smatram da, mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice smatramo da je to proširenje i unapređenje. Ali da se vratimo inače problemu, odnosno području umjetničkog obrazovanja u Republici Hrvatskoj koje ima stogodišnju tradiciju, pa onda recimo i da u Republici Hrvatskoj djeluje 90 škola koje pohađa 19 tisuća 789 učenika koje izvode osnovnoškolski i srednjoškolski program glazbe i plesa, te 12 srednjih škola koje pohađa tisuću 687 učenika koje izvode programe likovne umjetnosti i dizajna. I ovo su podaci iz školske 2009./2010. godine, međutim nije uvijek bilo tako trebamo se vratiti i vidjeti koliko je recimo bilo to negdje sredinom 80-ih godina, prema podacima tada je bilo 2 tisuće 669 učenika u umjetničkom obrazovanju, da bi nemojmo zaboraviti Domovinski rat koji je prekinuo i ovaj segment života života u Hrvatskoj, usporio ga, da bi '99./2000. školske godine bilo 13 tisuća 622 učenika obuhvaćena umjetničkim obrazovanjem, a 2009./2010. 19 tisuća 787 učenika. Nemojmo zaboraviti ni da je u posljednje četiri godine u sustav osnovnog i srednjeg umjetničkog obrazovanja u Republici Hrvatskoj uvedeno preko 250 novih nastavnika i profesora čemu treba zahvaliti hrvatskoj Vladi i jasno resornome ministarstvu za veliko razumijevanje i unapređenje i ovoga segmenta obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Jasno ovim zakonom se definira osnivanje umjetničke škole, i to na način da osnivači mogu biti Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave, i druga pravna ili fizička osoba. Državni tajnik je govorio o određenom problemu percepciji prijedloga zakona kojim je rečeno da se umjetničke škole, odnosno poglavito glazbene škole trebaju do 2014. godine kako sad stoji u ovome prijedlogu zakona izdvojiti iz pučkih otvorenih učilišta. I mi u klubu HDZ-a zalažemo se da se umjetničko obrazovanje veže uz mrežu osnovnog, odnosno srednjoškolskog obrazovanja. Jer kao i dosada, dakle i do donošenja ovoga Zakona o umjetničkom obrazovanju, glazbeni odjeli su mogli biti osnivani pri postojećim osnovnim školama. Zalažemo se i pozdravljamo za vertikalu u svim sredinama jer ako kažemo da ima 90 umjetničkih škola u RH znamo li koji broj od tih 90 je u Zagrebu, a znamo li da ima Hrvatska više od 550 jedinica jedinica lokalne i područne samouprave uključujući i Grad Zagreb onda je jasno da imamo još veliki dio područja koji nije pokriven umjetničkim obrazovanjem, a naprosto i taj dio nastojimo pa i donošenjem ovoga zakona učiniti dostupnima svoj djeci i mladima u RH koji imaju, koji su daroviti i pokazuju interes i sklonosti za umjetničko izražavanje. Jako dobro je da se u ovome zakonu definira i financiranje umjetničkih škola i to iz više izvora, a u skladu sa Strategijom razvoja i osnivačkim pravima i to iz državnoga proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, namjenskih sredstava kulturnih institucija i ustanova na lokalnoj razini, sredstvima osnivača kada je osnivač druga fizička ili pravna osoba, prihodima koji se ostvaruju obavljanjima vlastite djelatnosti i drugim namjenskim prihodima, participacijom, sredstvima drugih subjekata, pokrovitelja i zainteresiranih ustanova. Zašto je važno ovdje utvrditi način financiranja ustanova? Pa postoje sredine, odnosno osnivači koji se jako zalažu da se u njihovoj sredini osnuje umjetnička škola, ali onda poslije iz ovih ili onih razloga nisu spremni financirati njezino djelovanje. I ne treba zaboraviti, i dosada su se glazbene škole, bilo osnovne bilo srednje, financirale iz decentraliziranih sredstava. Prije svega da ne zaboravim iz državnoga proračuna, odakle su im plaće. Zatim iz centraliziranih sredstava jedinica lokalne i područne samouprave koje imaju, na koje su prenijete decentralizirane funkcije, a jednako tako i dijelom participacije koju plaća roditelj jer znamo da je samo osnovno obrazovanje obvezno i besplatno u RH, a ovo je također jedan oblik jamstva i roditelja, odnosno skrbnika, da će dijete upisani program i pohađati i završiti. I da ne duljim dalje, državni tajniče posebno pozdravljamo ovo što ste uvažili, odnosno pozdravljamo sve prijedloge koje ste u konačnome prijedlogu zakona uvažili, uvažili, a iznijeti su ovdje u Hrvatskome saboru, što ste skratili primjenu, odnosno obvezu usklađenja akata, odnosno statuta umjetničkih škola sa godine na 6 mjeseci kako bi sljedeća školska 2012/2013. godina mogla krenuti sukladno Zakonu o umjetničkom obrazovanju. Iz svega navedenoga klub HDZ-a podržava donošenje Zakona o umjetničkom obrazovanju. Hvala lijepa.